Уважаеми господин Председател, господин Министър-председател в оставка, господин Министър, колеги! Цените на горивата у нас достигат исторически стойности и тенденциите са повече от притеснителни. С наближаването на студените месеци все повече български семейства ще изнемогват финансово

българският премиер реши да си играе на геополитика, сякаш става дума за търговия със съмнителни хранителни добавки. Първо бяха прибързаните санкции срещу Руската федерация, които подкрепихме, без да се замисляме за последствията. После дойде безумният отказ за плащане на доставките на газ и спешната визита в Съединените щати, където господин Петков трябваше да измоли някакви спешни доставки с неясен хоризонт в бъдещето. Стигна се до кулминацията в управленското невежество, на която станахме свидетели съвсем наскоро. Пó католици от папата, ние успяхме да изумим света като прогонихме 70 служители на страна, с която нямаме никакъв практически интерес да прекратяваме отношенията си. Колкото и сложни да са отношенията на Русия със Запада днес, ние няма как да преместим залежите на природни ресурси, на които разчита цяла Европа, и това е ясно дори на децата. Такива са фактите и никакви евроатлантически заклинания не са способни да ги променят. Напротив, всички в тази зала трябва да сме наясно, че когато става дума за жизнения стандарт на българите, всякакви идеологически клишета, всякакви лични убеждения и всякакви политически предпочитания трябва да бъдат на заден план. За да бъдем адекватни на ситуацията, е нужно едно простичко нещо – да работим на базата на реалностите. А реалностите са, че около 70% от преработвания от нас нефт е с руски произход. Реалностите са също, че с такъв произход е и над 90% от дистрибутираното у нас дизелово гориво. Всеки отговорен политик би трябвало да е наясно, че „Лукойл Нефтохим – Бургас“, е едно от най-мощните промишлени предприятия дори на европейско ниво и генерира близо 10% от брутния вътрешен продукт на България. Тук изниква един въпрос: способни ли сте, уважаеми колеги, да погледнете на положението трезво, извън идеологическите концепции на задграничните си, да го наречем, партньори? Защото от Организацията на страните – износителки на петрол, са категорични, че не България, а целият Европейски съюз към днешна дата няма алтернатива на доставките на руски петрол. В медиите се срещат изказвания на колеги от „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, които щедро раздават твърдения на „алaнгро“, както казва министър-председателят в оставка, как България лесно може да намери алтернатива на руски суровини. Всъщност дори такава алтернатива да съществува, да си го кажем честно, тя ще бъде много, много по-скъпо струваща. Според експерти евентуални доставки с танкери от Турция или Гърция биха били с чувствително по-висока крайна цена. Има ясни ограничения за тонажа на корабите, преминаващи през Босфора. Ако имахме икономическа полза от такава диверсификация, то със сигурност нямаше нужда да чакаме Русия и Украйна да са във война, за да я реализираме. Непосилно скъпо ще ни излязат, колеги, нашите общностни ангажименти и Вашият комсомолски плам да ги браните до последната стотинка в бюджета на българските семейства. Междувременно от ВЪЗРАЖДАНЕ разбрахме, че за първото 6-месечие на тази година у нас са разтоварени 24 млн. барела суров петрол, докато за същия период през миналата година количеството е било 17 млн. барела. Смятам, че е повече от ясно закъде заминава повече от получените след преработката горива. За Украйна! Но никак не е ясно какви са преките ефекти от този износ на българския пазар и каква част от българските компании биха разчели, че е по-изгодно да продават горивата си на украинския пазар, където изкупните цени са чувствително по-високи. Вчера стана ясно, че Руската федерация работи по конкретни ответни мерки срещу безпрецедентната и политически инфантилна импровизация на премиера Петков да изгони десетки дипломатически представители и много служители без такъв статут. Скоро ще разберем какви ще са те и доколко поправими ще бъдат преките последствия за двустранните отношения, но най-вече за живота на обикновения българин. Уважаеми колеги, в реалната политика няма място за детински импровизации, защото те винаги водят до реални последствия. Няма място за сантименти и предпочитания, когато става дума за благоденствието на българските граждани. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ винаги сме заявявали, че общностните ангажименти често се разминават с националния интерес, и е дълг на всеки български политик да поставя именно него като свой основен приоритет. Благодаря Ви, госпожо Михайлова. Преди да пристъпим към дневния ред, имам две съобщения, с които следва да Ви запозная. Вчера в Деловодството на Народното събрание е постъпило уведомление, с което народните представители Момчил Иванов, Тошко Йорданов и Александър Александров на основание чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттеглят внесения от тях на 3 юни 2022 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 47-254-01-62, от 3 юни 2022 г. Второто съобщение гласи следното: На 4 юли 2022 г. в Народното събрание е постъпил Годишният доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и вътрешния одит на Сметната палата на Република Докладът е приет с решение на Сметната палата от 28 юни 2022 г. Материалът е представен на Комисията по бюджет и финанси и Подкомисията за контрол на публичните средства.

в тази връзка в Деловодството на Народното събрание са постъпили следните документи, които представляват класифицирана информация, а именно: От Министерството на енергетиката е постъпил Доклад №

АВ-2020-01-001-03-KA-6-19-31 от 11 декември 2017 г.,

Аз съм разпоредил те да бъдат предоставени на вниманието на народните представители, намират се в Секретно деловодство. Така че всеки един народен представител може да се запознае с тях. Доколкото те са постъпили в Деловодството на Народното събрание именно във връзка с настоящото изслушване така са представени, моля, лицата, които ще бъдат изслушани днес, господин Премиер и господин Министър, да потвърдите дали тези документи ще бъдат предмет на изслушването днес? ИВАНОВ: Колеги, дотолкова, доколкото следва да бъде предоставена информация, която представлява секретна такава, на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 настоящото заседание следва да бъде закрито. Това не следва да бъде гласувано съобразно ал. 4, поради което аз ще помоля да бъдат изключени всички камери и микрофони в залата и всички външни лица да напуснат залата. Имате думата за процедура, госпожо Атанасова – заповядайте. Благодаря Ви. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене поради две причини. Първата причина е, че току-що докладвахте материали, постъпили в Секретно деловодство. Секретното деловодство на Народното събрание се намира в другата сграда, така нареченият Партиен дом. Първо, считате ли, че народните представители, след като е започнало пленарно заседание, могат да се запознаят с въпросните доклади в момента? Второ, Второ, считате ли, че можете да прилагате двоен аршин в работата на Народното събрание? Само преди 10 дни имаше предложение за открито заседание на Народното събрание от Вас по повод на решенията за Северна Македония и изслушване на министър Генчовска. Тогава мнозинството в яростна съпротива твърдеше, че няма нищо, което да бъде скрито от българските граждани. Е как решенията за Северна Македония, паметните бележки, двойната външна политика и всичко, което се е случвало в Министерския съвет по този казус, стана публично, а темата с цената на газа, с доставките на газ, със сключените договори, с танкерите, с липсата на природен газ и газова връзка за диверсификация изведнъж става тема, която българските граждани не трябва да чуват? Вие как си представяте, че темата за увеличение на 32% на природния газ – увеличение, поискано от „Булгаргаз“ от КЕВР, ще остане извън българските граждани и тяхната чуваемост, защото това определя и цената за бизнеса, и цената за бита, и цената за топлофикация и всичко останало? Господин Председател, не правете тази грешка! Българските граждани, които са данъкоплатци и плащат включително и Вашата заплата, и на тези хора в оставка, трябва да знаят какво се е случвало през цялото шестмесечно провалено управление… И трябва да го научат сега – от пленарна зала и от въпросното изслушване! Категорично моля да не подлагате на гласуване това предложение. (Реплики Считам, че бихте сбъркали. В противен случай, ако все пак решите да допуснете грешка, аз правя предложение за отлагане на изслушването, докато народните представители не се запознаят с въпросните документи, които аз успях да запиша, не знам дали коректно,

В допълнение, категорично няма двоен стандарт, защото преди две седмици, когато изслушахме министър Генчовска,

така че въобще не може да се прави аналогия между двата случая. Колеги, аз ще направя предложение, нека все пак и останалите парламентарни групи да изразят становище: дали тази точка да я отложим, за да могат всички колеги да се запознаят с представените в Деловодството документи, евентуално тя да бъде отложена за по-късно днес или за утре? Господин Добрев, имате думата – заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз съм вносител на това искане за изслушване и Вие в момента изкривявате моята воля, така да се каже, защото не искам да ми се предоставят никакви секретни информации. Искам в това изслушване да стане ясно каква е цената на газа и ще го има ли, тоест нищо секретно не искаме да разберем и не виждам причина Вие да закривате заседанието. Искаме българските граждани да чуят, че газът скочи с 32% от началото на този месец, че следващият месец ще скочи пак, че вероятно въобще дори няма да го има и не виждам нищо тайно в това, аз съм силно против като вносител на това предложение за изслушване Вие да закривате това заседание. Според мен го правите, за да скриете истината от българските граждани, но няма да успеете. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми господин Министър! Процедурата ми е по начина на водене относно нещата, които чухме от преждеговорившите колеги. Мисля, че всички, които присъстваха на изслушването на госпожа Генчовска, видяхме, когато беше попитана да или не – ще има ли секретни документи, тя не отговори, а това беше заявено много ясно от премиера и министъра и по нашия Правилник – автоматично без гласуване, се закрива заседанието. Проблемът, който обаче виждаме в ГЕРБ, е, те не искат информация и истината какво се случва и как се случва – част от тази истина е засекретена поради правилата на държавата, те искат политическо говорене, сочене с пръсти, но истината всъщност е в доклада на ДАНС и когато е закрито заседанието, ще може да го обсъдим. Добре, съгласен съм с довода. Аз се запознах тази сутрин – отидох, запознах се, но всеки има право да се запознае, 240 народни представители. Аз съм окей. Нека да отложим с една седмица,

ще трябва време за това нещо, и следващата седмица, след като се запознаят колегите, да направим изслушването, защото наистина информацията там е много интересна и са ми много интересни част от отговорите, които Вие ще дадете като преждеуправляващи

Господин Председател, все повече се обезсмисля работата на това настоящо Народно събрание. Само преди две седмици тук имахме аналогичен случай, в който изслушвахме министър-председателя по казуса със взетото решение за изгонването на руските дипломати. Тогава ние поискахме да се запознаем с докладите, които бяха посочени от него като основание за изтеглянето на тези руски дипломати от нашата страна. Беше ни казано: „Да, може да се запознаете с тях впоследствие.“ Това не беше проблем тогава. Сега ни се казва, че първо пък може би трябва да се запознаем, а след това да изслушваме министър-председателя. В абсолютно аналогична ситуация – две различни решения. Да не говорим за това, което тук беше споменато, за изслушването на Генчовска. Тя тогава ясно и категорично каза и е записано в протокола – няма нужда сега да правим стенографска справка, на въпроса, който ѝ беше отправен: „Да, има документи, които реферират към такива с гриф „Секретно“.“ От тази гледна точка ние от ВЪЗРАЖДАНЕ считаме следното. Ако някой сега тук иска да скрие това, което всъщност вчера вече се каза ясно, че има поскъпване на цената на газа, или по-скоро ще се иска такава с повече от 30% – 32 беше точната сума, и ако някой иска сега в момента тук да скрива подробностите за икономическата катастрофа, към която се насочва нашата страна, това е опит да се скрие нещо изключително важно от очите на българското общество. Няма да стане, излишно e да го казваме. Що се отнася тук до тези така наречени закрити заседания. Колкото пъти досега сме слушали от ДАНС доклади тук, никога нищо не сме чували, защото закрити заседания пред 240 народни представители е, меко казано, Биг Брадър и от тази гледна точка е абсолютно безсмислено и никога няма да чуем каквото и да било конкретно. Редно е министър-председателят тук като човека, който все още управлява държавата и от когото зависят съдбините на шест милиона и половина българи, да дава отговори на въпросите, които да бъдат видени от всеки един български гражданин. Ако това нещо не се случи, не виждаме смисъл въобще от присъствие тук в тази пленарна зала и аз ще призова моите колеги просто да напуснем и да не осигуряваме кворум на подобни маскаради и лицемерни циркове. Благодаря Ви, господин Костадинов. Аз не бих искал да давам оценка кое е лицемерно, кое е маскарад, защото само да Ви напомня как беше проведено и как се стигна до изслушването на премиера миналата седмица. То се проведе по решение на Народното събрание, включително и с Вашите гласове – на ВЪЗРАЖДАНЕ, и то да бъде за след час и половина. При цялото ми уважение, за час и половина няма как която и да е институция да подготви каквато и да е информация, да я предостави в Деловодството на Народното събрание и още по-малко народните представители да се запознаят с нея, така че Вие, гласувайки това изслушване миналата седмица, да се проведе след час и половина, Вие самият казахте: „Не, ние не искаме да се запознаем с тези документи преди изслушването.“

Така че нека не правим спекулации, нека не изкривяваме фактите. В момента имаме постъпили документи в Деловодството на Народното събрание, които са постъпили с придружително писмо, в което изрично се казва, че са за изслушването, което ще се проведе днес, и аз предоставям възможност или народните представители с гласуване да вземем решение тази точка да се отложи, за да може да се запознаете, или да чуете какво имат да ни кажат премиерът и министърът и след това да се запознаете с документите. Ако се налага, може да се проведе повторно изслушване, колеги. простата истина, която считам, че е лесна за осмисляне. Други процедури има ли, господин Балабанов? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми, разбира се, е по начина на водене, защото от половин час си говорим за аршина в тази зала. Сега и преждеговорящите споделиха, че на едно заседание преди около 10 дни ситуацията беше такава. Първо имаше гласуване в пленарната зала тогавашното заседание да бъде закрито – две гласувания имаше, и то се закри. Колегите журналисти бяха напуснали залата, ние си бяхме изкарали телефоните, за да изслушваме министъра на външните работи на закрито заседание по отношение на документи със секретен гриф, каквато е процедурата, и тези документи, господин Председател, бъркате, защото бяха входирани в Народното събрание още предната вечер. Тогава председателстваше от тази трибуна един друг човек, който наруши закона и заради това вече не е председател на това Народно събрание, след което Вие чрез процедурни врътки направихте всичко възможно, всичко възможно наистина, за да вкарате тогавашния министър на външните работи в престъпление само и само да не разсекрети и да наруши закона на тези документи. аз не вярвам от какво може да се притеснява министър-председателят в оставка. Затова нека цяла България да гледа и да слуша, защото всички ние сме потребители, на всички ни пука какво се случва с цената на газа, така че нека да е открито заседанието, нека колегите журналисти да го предават на живо. Никога министър-председателят в оставка не си е позволявал да лъже, така че нека да говори с факти и да чуем всички истината. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Балабанов. По отношение на Вашата процедура. Господин Балабанов, моля Ви да погледнете чл. 44, ал. 1. Там се съдържат две хипотези – точка първа и точка втора. Моля Ви да се запознаете със стенограмата от онова пленарно заседание, в която се случи следното. Министър Генчовска беше попитана:

Запознайте се със стенограмата, тя не е засекретена. Ако искате и ако смятате, че лъжа, представете я на медиите. Представете я на медиите! Аз не съм казал такова нещо за разлика от Вас. Казвате, че лъжа. Тогава Тогава не можахме да влезем в точка две, а по точка едно, което се подлага на гласуване, и затова председателят Никола Минчев тогава покани гостите в залата да излязат, защото самата мотивировка се прави при закрито заседание, а самото искане на господин Йорданов беше за изслушване в закрито заседание, тоест той трябваше да мотивира защо иска да е закрито и затова журналистите бяха поканени да излязат, съответно заседанието беше закрито по точка едно, което става с гласуване на залата.

процедурата ми е по начина на водене. Съжалявам, че за втори път в рамките на по-малко от седмица ми се налага да Ви припомням някои неща, но не се чувствайте задължен да влизате в подробни обяснения от мястото, което заемате, защото сте отвъд Правилника. Там сте, за да давате думата, а не за да давате акъл. Всяка парламентарна група и всеки народен представител има право на мнение и Вие, пак да Ви кажа, не се чувствайте задължен да опровергавате мнението му, защото ще влезем в едни… Ананиев, разбираш ли защо така агресивно се отнасят към теб всеки път? Да го кажа пред цялата публика. (Смях.) Защото от място се обаждаш като радиоточка. Разбираш ли?

Господин Председател, най-лесно е, ако влезем в такива обяснения, да Ви кажа, че в последното Ви обяснение имаше точно две неточности. Знаете другия синоним на неточност. Председателят Минчев, бившият, който излезе оттук, от това място с нашите аплодисменти, защото се справи човекът в рамките все пак на приличието, остави убеждение у всички, че е свален, защото е абсолютно невинен. Не, той просто в нея процедура – и Вие сега излъгахте, да Ви го кажа вече с пълното истинско наименование, не беше така. Първо, аз имам стенограмата и я четох. Министър Генчовска каза: „Това, което ще кажа, реферира към документи с гриф „Секретно“, което означава, че ние, за да знаем всичко, трябва да се съотнесем към документи с гриф „Секретно“, и „реферира“ не означава, че не трябва да има закрито заседание, това първо. Има го в стенограмата нейния отговор, аз съм го чел. И второ,

Вие споменахте стенограмата за обсъждането на госпожа Генчовска и обсъждането тогава. Понеже аз тогава взех думата, потърсих да видя своето изказване и какво да видя – „Следва закрито заседание“. Така пише в стенограмата.

въпреки че тогава госпожа Генчовска реферира и каза, че ще се обърне с документи с класифицирано съдържание. В откритата стенограма тя също го повтаря и казва, че не може да отговори, тъй като трябва да реферира към документи с класифицирано съдържание. Тогава председателят Минчев каза следното, без да го цитирам дословно: ако искате да имате допълнително заседание по тази тема, да се запознаете с документа. Сега да проведем откритото заседание, а пък после, като се запознаете с документа, тогава ще направим второ, закрито заседание, защото, видите ли, мотивът е – вносителите не са искали закрито заседание. В момента вносителите също така не искат закрито заседание. Нека да спазим това, което Вие защитавахте за правилно преди 15 дена, и да продължим с открито заседание, когато вече има време и възможност хората да се запознаят с документите. Защото, дори и с няколко часа почивка, предполагам, че ще има повече от един желаещ да ги прочете. Тогава вече да проведем допълнително закрито заседание.

Благодаря Ви, господин Председател. Предполагам, съзнавате, че от този дебат – връщане десет дни назад и сваляне на председателя Минчев, сваляне на правителството, в момента нямаме нужда. Имаме нужда от нещо друго и то е да проведем изслушване в откритото заседание

Аз, господин Председател, считам, че сега е абсолютно необходимо да има открито заседание и да се разискват тези въпроси, а Вие може да направите предложение следващата седмица господин Ананиев вече направи такова, да се проведе закрито заседание и да се обсъдят въпросните четири документа, които се намират в Секретното деловодство. Но цената на газа, отново повтарям: 32% повече иска „Булгаргаз“ от вчера към КЕВР. (Реплики.) Не е ясно, то не е тайна, кое му е закритото на това?!

никой няма информация за това. Това са въпросите от дневния ред. Затова аз предлагам да проведем откритото заседание по точката, която вчера всички гласувахме, да влезе в днешното пленарно заседание и тя да е изслушване за цената и доставките на газа. Следващата седмица господин Ананиев предложи да имаме закрито заседание по този дневен ред – четирите документа, които са постъпили в Секретното деловодство и с които следва всички, прав сте господин Ананиев, 240 народни представители да се запознаят. Не можем да го направим адхок, сега в момента всички. Затова, моля, подложете на гласуване това мое процедурно предложение: открито заседание по точката от дневния ред. Ако господин Ананиев иска процедура следващата седмица да имаме закрито, с друг дневен ред – обсъждане на тези доклади от 2017 г., които не знам каква връзка имат със състоянието на енергетиката през 2022 моля да преминем и към такова обсъждане впоследствие. Благодаря.

спазват това, което всъщност искат депутатите, защото на миналото заседание, когато искахме изслушване на министър Генчовска, ние искахме закрито заседание, Вие го направихте открито. В момента вносителите искат открито заседание, а Вие се опитвате пък да го направите закрито. И в двата варианта го правите, защото в единия случай Ви беше страх, че от директно изчетени документите, тук в залата, ще стане брутално ясно какви ги е вършил бившият премиер Кирил Петков, а в момента искате да скриете хората да не чуят въпросите, на които пак ще трябва да отговаря Кирил Петков, защото той беше човекът, който в Съединените щати – на някаква среща с Камала Харис, траеща между 30 секунди и две минути за снимка, е договорил нов газ. Той трябва да отговаря. Министърът на енергетиката там е бил да свети с отразена светлина, защото лидерът и бащата на всичко договори евтин газ и обеща, че го има. Това трябва да се чуе от гражданите. Сега искате да го скриете. В крайна сметка миналия път заседанието беше открито и министър Генчовска беше, и е достатъчно интелигентна, и отговори достатъчно точно, без да нарушава закона, така че всички разбрахме какво пише в онези документи. Тоест като смисъл. Който е отишъл да ги прочете, е видял, че е било така. Аз съм убеден, че господин Николов също е достатъчно интелигентен да отговори на въпросите, без да наруши закона, въпреки че някои са с гриф „Секретно“. Не съм сигурен същото за министър-председателя, който издъни една военна операция по спасяване на българските моряци – каза, че там се занимава разузнаването, което просто беше гениално, но се надявам да се събере да отговори и той достатъчно интелигентно, без да нарушава закона. Така че, моля Ви,

много голяма разлика, между това кой е решил да бъде открито или закрито заседанието. Господин Стойнев – заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми колеги, вече 40 минути дебатираме по една процедура, която, за мен лично, е изцяло излишна. Имаше времена, когато тук не виждахме премиера. Сега премиерът е дошъл с министъра да отговаря на нашите въпроси предлагам на председателя на Народното събрание да прекрати изказванията и да започнат процедурата. Дали ще бъде закрито, или не закрито – решава парламентът. Но, уважаеми колеги, много добре знаете, че във всички договори има търговска тайна. Дали ще е открито, или закрито, министър-председателят няма право да споменава тези параметри. Има съответните доклади, с които който пожелае, може да отиде и да се запознае. Затова предлагам Ви да започваме, защото всички имаме въпроси. Цената на природния газ от вчера е ясно каква е. Вие можете да си зададете, колеги от опозицията, конкретните въпроси. Ние от БСП като коалиционен партньор също имаме въпроси. Нека да започнем процедурата. В крайна сметка министър-председателят с министъра на енергетиката са дошли в парламента да отговарят на въпроси на народните представители. Не разбирам защо в момента бавим времето, защо се опитваме наистина да

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми господин Министър, добре дошли! Ще се опитам да обясня на господин Стойнев защо бавим процедурата. Уважаеми колеги, има искане от господин Добрев за изслушване на министъра на енергетиката и на премиера за цената на газа и за доставките на газа. Както виждате, премиерът и министърът са се подготвили и са тук при нас, господин Стойнев, и изпитват голямо нетърпение да излязат и да ни кажат онази липсваща информация към обществото и към народните представители. Ако цялата информация, която е получена от народните представители, и в обществото знаят какво се случва с цената на газа и с доставките на газа, нямаше да има изслушване – беше излишно, и затова заседанието трябва да бъде открито, за да може после да не се препредава наново какво се е случило – когато премиерът с Бориславова, с Асен Василев бяха и договориха газа, какво се случва със сигурността и стабилността на доставките на газа и как ще работят оттук нататък предприятията в България. Господин Председател, не знам защо искате пак залата да вземе решение, когато залата вчера е взела решение? Искате сигурно народните представители да гласуват по съвестта на министър-председателя, а не по тяхната съвест?

на премиера да излезе да се похвали, да каже това, което е свършил досега във връзка с доставките на газа, след като е спрял газа от единствения ни доставчик. Защо отнемате възможността на премиера да излезе на тази трибуна и да каже какво се е случило? Моята молба е, господин Стойнев мисля, че разбра, дайте да започнем така, както е приет дневният ред – на открито заседание. Ако има нещо, което те не могат да ни кажат, ние ще отидем и ще го прочетем – онова, което не са искали да ни кажат, но няма нищо тайно,

След като правите процедура по начина на водене, аз имам също своите две минути да отговоря особено когато процедурата е насочена и към мен персонално.

точката за избор на председател е включена в Седмичната програма и аз ще направя процедурно предложение тя да бъде първа за днешния дневен ред. Да видим тогава залата какво ще реши!

Колеги, много Ви моля, ако влезем в диалог в момента какво се е случило с господин Минчев, какво ще се случи

Правилника ясно и точно е разписано как трябва да протече днешното заседание. Член 44, ал. 1, т. 2 казва: „Когато има документи в Секретното деловодство, председателят – който и да е той, е длъжен да засекрети заседанието, без това да се гласува.“ Точно и ясно написано. Ако някой не е запознат, това е вече друг въпрос. Госпожа Атанасова в първата процедура поиска предложението да не се гласува. Във втората поиска да се гласува. Ако, господин Председател, има желание от пленарната зала някой народен представител да поиска закрито заседание, също е разписано в Правилника, но не е разписано, когато се иска открито какво трябва да се направи. За закрито е ясно – или някой от нас желае това нещо, Вие изключвате микрофоните, вадим тук аргументи защо да е закрито, залата решава. В случая явно не сме в тази хипотеза, а сме в хипотезата на чл. 44, ал. 1, т. 2, съответно т. 4, където пише, че не се гласува. Това е Ваше право и Вие сте абсолютно прав, че по силата на Правилника с Решение на Народното събрание беше сменен председателят на Народното събрание, но по силата на същия този правилник, вече три седмици гледаме как тези, които свалиха председателя, сега не могат да предложат нов. И сега Ви обвиняват Вас, че Вие нарушавате Правилника. Колеги, три седмици не можете да излъчите един кандидат за председател на Народното събрание, а плашите всеки, който отзад седне да води, включително и Кристиан Вигенин, и Мирослав Иванов, който започне да води заседанието, Вие го плашите с Правилника. Има голям риск да освободите цялото председателство, без да предложите хора, които да водят заседанието.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Явно днес трябва да направим изслушване, което да даде отговор на някои въпроси, а именно, как се справя сегашното правителство с управлението на криза, която е създадена от бившите управляващи. (Ръкопляскания засега се справя много добре. Газът не е спрял. Предприятията са осигурени. Така че моята молба е следната: действия, които са породили тези следствия и тази криза, ние, естествено, трябва да се запознаем с всички документи, класифицирани или не, които са довели до това състояние на нещата, в което ние сега трябва да търсим отговори на Вашите проблеми. Та в тази връзка, понеже нали искаме да се запознаем с документите, аз бих помолил госпожа Теменужка Петкова също да предостави тук на народните представители да се запознаем и с Пътната карта, която тя е подписала с за да имаме цялата информация и да знаем защо, и българските граждани да разберат в крайна сметка защо, се случват тези неща и какво прави българското правителство да ги предпази от бившите управляващи. Благодаря. Благодаря ви, господин Гюров. Госпожо Петкова, имате думата, дали за лично обяснение или за процедура. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин Председател, колеги, господин Министър председател в оставка, господин Министър на енергетиката в оставка. Първо ще започна с процедурата към Вас, господин Председател, по начина на водене. Призовавам Ви да спрете този маскарад поради една единствена причина. Говорите за засекретяване на заседанието. Какво ще засекретите?! Тази компания, която работи с информацията, свързана с доставките на природен газ, се казва „Булгаргаз“. Тази компания дори няма секретно деловодство. За какви секретни документи говорите и какво искате да скриете от много от българските граждани?! (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Престанете! Разбирам за партийната Ви дисциплина, разбирам за лоялността Ви към Вашите председатели, защото те са повече от един, на партията Ви, но просто отнасяйте се професионално и отговорно към задачите си и към задълженията, които имате към залата. Няма нищо секретно. Седем години съм била в Министерството на енергетиката, имала съм честта да бъда министър на енергетиката и Ви казвам, че няма нищо секретно в тази информация. Това е информация, която е публична. Тя трябва да бъде прозрачна и да бъде достъпна за всеки един български гражданин. Защото тези, които плащат цената, са именно българските граждани и българският бизнес. Какво ще скриете?! Какво секретно има – това, че доведохте до фалит „Булгаргаз“, че дружеството е във финансов колапс – това ли е секретната информация?! Или това, че вчера изпълнителният директор на „Булгаргаз“ каза, че няма газ, че не е осигурен газът до края на годината. Това ли трябва да скриете от хората?! Мисля, че Вие искате да скриете една голяма лъжа, господин Председател, поредната лъжа на това правителство. Разбирам, че лъжата е издигната в култ от това управление, но нямате право да лъжете за пореден път. Когато министър-председателят излизаше по телевизията и обясняваше какви успехи имате с доставките на природния газ, беше добре. Сега изведнъж, когато провалът е налице, заседанието трябва да бъде секретно и хората не трябва да знаят какво се е случило. На лъжата краката са къси. Вашето време изтече. Така че кажете истината на българските граждани. Благодаря Ви, господин Председател. това, което господин Гюров спомена, за Пътната карта. Доколкото си спомням, в друго заседание на Народното събрание службите са информирали, че Пътната карта е предоставена на народните представители. Даже господин Атанасов каза, че се е запознал с нея и е видял, че там стои моят подпис. Естествено, че стои моят подпис, защото съм била министър на енергетиката по това време. Кажете, има ли нещо притеснително в тази пътна карта, господин Атанасов, която видяхте? Благодаря Ви. Господин Силви Кирилов искаше много, много отдавна думата. (Реплика.) Отказва се. Добре. Господин Чолаков или господин Манев, както се разберете? се разберете? Записвам Ви и Вас господин Митев. Колеги, в някакъв момент действително ще трябва да преустановим тези процедури, които са изказвания по същество. Дотук съм толерантен, защото въпросът е специфичен и давам възможност на групите да изкажат своето мнение. Но съгласете се, няма как 240 народни представители да изкажат своето мнение в процедура, която е в нарушение на Правилника. Така че в един момент ще започна да отнемам думата, колеги. Господин Манев, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата наистина ще е процедура и наистина ще е към Вас. Вярно, ще Ви трябва, за да я изпълните, малко съдействие и отдясно стоящите министър-председател в оставка и неговия министър в оставка. Колеги, ще започна с това, че това Народно събрание от всички народни събрания, които аз помня, май е най-секретното. Ако направим една справка, със сигурност ще установим, че повече искания за секретни заседания на комисии, на парламентарни сесии и на документи няма в други събрания. Най-интересното обаче, аз си направих труда да проверя, е, че всъщност най-засекретената тема в това Народно събрание е енергетиката. Ако някой си мисли, че е националната сигурност, ако някой си мисли, че става въпрос за оръжия, ако някой си мисли, че става въпрос за армия, за полиция, за ДАНС, не – енергетиката! И в тази връзка, тъй като явно председателят е решил, че ще приложи Правилника днес директно, ще засекрети заседанието, защото някой му е казал, че има едни секретни документи в секретна секция, които ние трябва да прочетем. И той го е решил. И ние каквото и да си говорим тук, той ще си го направи – с право, без право, с уважение към нас, без уважение към нас, това няма никакво значение. Аз имам едно предложение към Вас, господин Председател, и към министър-председателя в оставка. Засекретете сметките на хората и на фирмите. Засекретете ги, сложете им по един гриф „Строго секретно“, защото каквото и да си говорим днес тук, каквото и да криете или да не криете, каквото и да засекретяваме днес, в крайна сметка това, което правите, след няколко дни, след няколко седмици всеки български гражданин ще получи една сметчица, всяка фирма ще получи една фактура и ще отиде, и ще си изтръска паричките там. И това ще е по Ваша вина.

В отговор на процедурата на господин Манев, не зная дали е най-засекретеното Народно събрание в историята, което Вие помните, но със сигурност е Народното събрание, при което се провежда най-ефективен парламентарен контрол. Защото господин Кирил Петков, за разлика от господин Борисов всеки път, когато е повикван, с много малки изключения е в залата, отговаря на нашите въпроси.

Заповядайте, господин Сабрутев. ВЕНКО САБРУТЕВ: Бих искал да направя процедурно предложение. Току-що стана ясно от госпожа Петкова, че няма нищо секретно в тази информация, цитирам. Моето процедурно предложение е, щом госпожа Петкова смята, че в тези документи няма нищо секретно, да излезе и да ги изчете на открито заседание. Госпожо Петкова, едно е ясно и то е, че единственото, което е несекретно в тази зала, е истината за това, че дълги години Вие и господин Борисов ни лъгахте, че е направена така наречената енергийна диверсификация, доставки на газ и така нататък.

И стигам до извода, че това, което става, господин Председателстващ е, че Вие ме правите на ахмак. Аз не обичам да се чувствам ахмак. Не обичам някой да ме бъзика. А те ни бъзикат и ние се хващаме. И не мога да разбера защо се хващаме. Защо сме толкова наивни?! Тези двама души тук са решили като за последно да се бъзикат с Народното събрание. Ще се бъзикат още няколко часа. И не мога да разбера защо им се хващаме? Защо продължаваме? Няма нищо тайно, което да не стане явно. Колеги преди мен казаха, значи тези секретности, разбирате ли колко е смешно всичко. Разбирате ли колко е жалко. Това пък е друга мантра, нещо се класифицира като секретно и ние пак се хващаме – олеле боже, секретно, секретни заседания, кой знае какви ли тайни. Какви тайни има тази държава? Кое е тайна? Тайна, че тези хора лишиха България от енергоресурси в резултат на което икономиката ще рухне и за мен това е умишлено действие. Умишлено и целенасочено извършване в продължение на шест месеца действие. Тук не става дума за хаос. Тук става дума за план за унищожаване на икономиката на тази страна. И това няма как да се скрие, защото то трябва да стане явно. Те така го правят, че да стане явно. Дайте да си продължим заседанието, да изслушаме каквото имат да ни кажат. Те няма да ни кажат, разбира се, нищо.

С уважение към представители на Министерския съвет. Нито господин Петков, нито господин Николов са излезли да Ви кажат каква е Вашата усмивка. Моля Ви с уважение все пак. Това е крайно недопустимо – подобно поведение.

Благодаря, господин Председател, колеги! Личното ми обяснение е към господин Сабрутев. Господин Сабрутев, не можете да простите на господин Борисов, че направи диверсификацията на газ реалност. Не можете да го простите! Просто не можете да се поберете в кожата си! Откъде сега влиза втечненият природен газ за България? По инфраструктура, която ние сме направили. Това ясно ли Ви е?! ли Ви е?! Разбирате ли това?! Вие направихте така, че под мотото за енергийна диверсификация България отново получава руски газ, но с 30% по-висока цена заради Вашите посредници. Това ли Ви е на Вас диверсификацията?! (Ръкопляскания трябва да сте чул, господин Сабрутев – вярно, че преди години – 2019 г., Вие работехте в НЕК, но би трябвало да знаете, че още тогава – през 2019 г., и през 2020 г. ние направихме първите доставки на втечнен природен газ за България.

защото ни интересува какво ще се случи с България. А Вие докарахте до там нещата, че да няма газ. И вчера изпълнителният директор на „Булгаргаз“ го заяви много ясно в Комисията. Благодаря Ви. Колеги, предлагам Ви да пристъпим към точката от дневния ред. Господин Йорданов, Вие имахте вече веднъж думата, така или иначе. Колеги, над един час вече си правим тук изказвания по същество. Така е по Правилник по процедурни въпроси. Ако някой се изкаже по същество оттук нататък, отнемам думата,

И да не вземате някакви, как да кажа, политикански изявления да правите от тази трибуна, където сте там. Не Ви е това функцията като председател. Разбирам, когато някой от залата, бил той от БСП, ДБ или там няколко...

Вие взехте да говорите тук за нови мнозинства, удобно забравяйки как Вашата парламентарна група гласува с ГЕРБ и с ДПС по разни въпроси, включително по Македония, и се координира да го направи.

Господин Йорданов, с призив и към Вас – с уважение към колегите, ако обичате! Вчера получихте едно наказание по тази причина. Всяко едно наказание в себе си съдържа не само самата санкция, ами и момент, в който да бъде превъзпитан съответният човек. Господин Стефанов, и

Закриването на заседанието, колеги, е абсолютно безспорно по силата на чл. 44, ал. 1, т. 2, когато се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация. Те потвърдиха, че такива документи ще бъдат обсъждани и те са част от изслушването. Обаче защо, колеги, когато искахте да направите изслушване на министъра на енергетиката, вчера като първа точка в Комисията по енергетика беше изслушване на министъра на енергетиката, което заседание Вие провалихте?

Първо, аз не знам вчера да е било закрито заседанието на Комисията по енергетика, така че да могат да се обсъдят същите въпроси. Очевидно този Ви номер няма да мине. Но ще взема бележка от това, което казахте, че това Народно събрание е провеждало най-ефективния парламентарен контрол. Да,

„Поверително“ се слага в случаите, когато нерегламентиран достъп би застрашил суверенитета, независимостта или териториалната цялост на Република България или нейната външна политика и международни отношения, свързани с националната сигурност.“ Обяснете ми как цената на газа, която по принцип би трябвало да е публична за всички останали, и това,

отговарят ли на изискванията на току-що прочетения член, или са просто търговска тайна? Защото търговска тайна е съвсем различно от класифицирана информация. И тук, между другото, органът по класифициране е министърът на икономиката. Той може да отговори на този въпрос – съществува ли поверителна информация в тях, или е класифицирал търговска тайна като класифицирана информация, което е нарушение на закона? ДАНС е друга работа, ДАНС е друг доклад, който няма касателство, освен ако секретарят на ДАНС не е този, който е договарял цената на газа, и не е този, който е подписал договорите за доставка.

Настоявах да взема думата по начина на водене, за да Ви помогна, господин Председател. Тези няколко десетки процедури по начина на водене, ако искате да спрат, е достатъчно да спрете да говорите оттам, където сте. Защото те са процедури, поне 80 на сто от тях са предизвикани от Вашите обяснения. Предлагам Ви като по-опитен колега да преустановите за известно време това, което правите, и да се концентрирате върху основната работа – да давате думата и да се движим напред. Защото, когато казвате от това място: аз предлагам всяка седмица да изберете председател, но новото мнозинство не го избира – това веднага предизвиква процедура, при която трябва да Ви се каже, че щом не го избира, значи няма ново мнозинство. Много е простичко! Защото, ако имаше ново мнозинство, колегите щяха да разберат това, което им казват запознатите с парламентарната технология колеги, а то е, че когато нямаш председател на Народното събрание, не можеш да налагаш дневен ред и темите, които иска определено мнозинство или определени парламентарни групи. След като не си разбрал това, значи няма ново мнозинство, което иска да налага дневен ред. И затова е този хаос, защото Вие пък нямате старо мнозинство и дневният ред върви така – тука има, тука няма. Процедурата се спазва или не се спазва. Има кворум или няма кворум. Това е следствие от факта, че старото мнозинство се е разпаднало, а ново такова няма.

парламент да завърши нормално своята работа, а не да си губи времето в скандали, процедури, хората да гледат и това да се отразява на всички ни и най-вече на институцията. Ето това не можахте да разберете три седмици – че когато се сваля един председател, веднага се избира нов. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Цонев. Колеги, предлагам да преминем към първа точка от дневния ред, а именно: изслушването на премиера и на министъра на енергетиката. Както вече изложих по-рано, на основание чл. 44, ал. 1, т. 2, дотолкова, доколкото ще се обсъждат документи, които съставляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, и в съответствие с ал. 4 от чл. 44 на Правилника ще помоля всички камери и микрофони да бъдат изключени, а всички външни лица да напуснат залата. Колеги, 10 минути почивка, за да оставите мобилните си устройства извън залата.